Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Nova luka Zadar", hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 784

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za pomorstvo, razvoj i obnovu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu mora, turizma, prometa, razvitka gospodin Branko Bačić. Izvolite! **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici! Ovim zakonom potvrđuje se Ugovor o jamstvu za zajam ugovoren banke i Lučke uprave "Zadar" za izgradnju nove luke Zadar u predjelu Gaženica. Izgradnja novog putničkog trajektnog terminala u Zadru je od iznimnog značaja za povezivanje otoka srednjeg Jadrana, za održavanje duž obalne trajektne linije kao i redovne međunarodne trajektne linije Zadar – Ancona. Sadašnji trajektni terminal nije adekvatan i smješten je u samom središtu povijesnog dijela starog grada Zadra bez mogućnosti daljnjeg kvalitetnog proširenja. Već sada pri ovakvom prometu nastaju velike gužve u luci, pa je i urbanističkim planom Zadra i predviđeno izmještanje trajektnog putničkog terminala na drugu lokaciju i to iz točno u Gaženicu u blizini postojeće teretne luke, što je otprilike tri i pol kilometra južno od gradskog središta s izvrsnim pristupom auto-cesti, željeznici i zračnoj luci. Već je strategijom prometnoga razvitka Republike Hrvatske iz 1999. godine za luku Zadar utvrđeno da nedostatnost uvjetuje premještanje trajektnog prometa u luku Gaženica, a izgradnja novog trajektnog terminala predviđena je kao prioritetno ulaganje. Posljednjih pet godina zamjetan je kontinuirani rast pomorskog prometa u svim hrvatskim lukama bilo teretnog ili putničkog prometa, pa tako ukupni teretni promet u svim hrvatskim lukama u 2006. godini iznosio je oko 26 i pol milijuna tona tereta, a ukupni putnički promet iznosio je oko 23 milijuna putnika. Godišnja stopa rasta prometa putnika od 2002. do 2006. je otprilike 10%. Međutim, najveći rast prometa zabilježen je u prometu putnika na brodovima na kružnom putovanju i iznosi negdje oko 41%, a međunarodni trajektni promet raste po stopi od gotovo 20%. Ujedno treba naglasiti kako postoji veliki interes talijanskih ali i drugih mediteranskih luka za povezivanje sa hrvatskom obalom, sa hrvatskim lukama i to u prvom dijelu u razvoju kratke obalne plovidbe tzv. short sea shipping za koji projekt su su moguće ostvariti subvencije sredstvima Europske unije. Inače sam promet u luci, u sadašnjoj gradskoj luci u Zadru iznosi oko 2 milijuna putnika i preko 300 tisuća vozila, te u gradsku luku godišnje uplovi ili isplovi oko 11 tisuća i 200 putnika. Sami projekt izgradnje nove luke u Zadru obuhvaća inženjerski projekt i nadzor izgradnje, tehničku pomoć jedinice za provedbu projekta, pomorske radove i to izgradnju tisuću i 550 metara pristaništa za 12 vezova i 300 metara dužnih pristaništa za izgradnju ribarske luke, zatim izgradnju prilaznih cesta prema gradskoj cestovnoj mreži i izgradnju osnovne infrastrukture U tijeku 2007. godine izrađene su dvije studije gospodarske opravdanosti izgradnje same luke u Gaženici i to prometna i financijska ocjena trajektnog terminala "Zadar" u luci Gaženica. I druga studija isplativosti trajektnog terminala u luci "Zadar". Obe ove studije su pokazale da je novi terminal opravdan s prometnog aspekta a ujedno se kroz projekt dobro kontroliraju mogući utjecaji na okoliš i štiti kulturna i povijesna baština grada Zadra. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 220 milijuna eura s time što će Europska investicijska banka financirati kroz odobreni kredit oko 100 milijuna eura a projekt prati i Njemačka razvojna banka KFE sa kreditom od 120 milijuna eura. pet godina uključujući i poček od pet godina. Početak radova planiran je za početak 2008. a završetak u 2011. godini. Prihvaćanjem ovog projekta realizira se projekt izgradnje ili rekonstrukcije ili modernizacije svih luka od državnog značaja bilo da se radi o morskim, bilo o riječnim lukama. I u ovom trenutku nema niti jedne luke od državnog značaja, dakle od Rijeke, Šibenika, Zadra, Splita, Ploča, Dubrovnika, Siska, Slavonskog Broda i Vukovara u kojima ne provodimo projekte na izgradnji lučke infra i supra strukture. Na taj način se realizacijom svih tih projekata u taj lučki sustav u Republici Hrvatskoj ulaže oko 750 milijuna eura. Izgradnjom i rekonstrukcijom dakle svih državnih luka uz dovršetak ostale infrastrukture kao što su auto-ceste i željeznice Republika Hrvatska zahvaljujući svom geostrateškom položaju jadranske i podunavske zemlje jedan je od najkonkurentnijih prometnih pravaca za prijevoz robe prema srednjoj Europi. S obzirom da je na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kao i na činjenicu da je u ovoj fazi postupka u pravilu već i potpisan međunarodni ugovor Vlada Republike Hrvatske predlaže dakle da se ovaj zakon

Otvaram raspravu. U ime kluba IDS-a imamo gospodin Damir Kajin i Dorotea Pešić-Bukovac. Izvolite. Cijenjeni gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo ovako, od 2001. do 2007. Europska investiciona banka financirala je četrnaest projekata sa 1 milijardom i 95 milijuna eura. U Istri ni lipe. Možda je došlo dva, tri milijuna gospodine Kovačeviću eura za obnovu nekih cesta. Ovaj zajam tangira novu luku Zadar u Gaženici, do Gaženice. Kalmeta je povukao cestu tešku negdje oko 450 milijuna kuna. Vrijednost ove nove luke o čemu je govorio državni tajnik je 220 milijuna eura. Ovaj zajam, točnije ugovor težak je 100 milijuna eura. Rok otplate je 25 godina, zajmoprimac je Lučka uprava Zadar, jamac je Republika Hrvatska, fiksna kamata je 4,672% godišnje. Ono što međutim čudi je ta jedna nevjerojatna lakoća slanja sredstava iz države prema Zadru odnosno prema Splitu. Ja znam da su to bitne HDZ-ove izborne jedinice ali Hrvatska nije samo Zadar, nije to samo Splitsko-dalmatinska županija. Istina, zajam od 40 milijuna eura ili 300 milijuna kuna dobila je i Riječka luka. Jučer smo ga ako se ne varam ratificirali. Ali kako da realiziramo ili bolje rečeno revitaliziramo i neke luke u Istri bilo da je riječ o Bršici ili Puli. Ovih 100 milijuna eura o kojima je danas ovdje riječ a ide za Zadar morat će vratiti luka Zadar ali 100 milijuna eura ići će Zadru, to je taj iznos do 220 milijuna eura iz državnog proračuna. 150 recimo milijuna eura to je cijena koja bi bila bila željezničkog tunela kroz Učku. Onaj željeznički znači tunel koji bi se trebao jednoga dana izgraditi a čime bi se revitalizirala luka u Rijeci a a temeljem istoga bi i Zagreb definitivno postao željeznički centar ovoga dijela Europe, ali to jasno u državnim planovima nije do dvije tisuće ne znam koje dvanaeste ili Jasno da bi Istra došla na svoje, točnije istarsko gospodarstvo ali neka nitko u ovom Saboru ne zaboravi da je valjda jedina županija kojoj je industrija na prvom mjestu u ukupnom bruto društvenom proizvodu upravo Županija Istarska, industrija negdje oko 35% a turizam nam je tek na trećem mjestu sa 10% iako svi Istru doživljavaju kao dominantnu turističku destinaciju. Zadar je na Bogom danom mjestu geografskom položaju, predivan je to grad. Sudbina Zadra ona ratna, poratna bila je najsličnija Ingrid istarskoj i meni je drago da se grad ubrzano razvija, ali i drugi gradovi isto tako trebaju dobiti svoju šansu a ne da sav novac iz proračuna ide tamo gdje je HDZ na vlasti. Gospodin Lino Červar, evo ga dolazi drago mi je, izračunao je da je četiri godine u Istru išlo 2,7 milijardi kuna iz državnog proračuna ali nije rekao da je ta Istra u državni proračun dala 40 milijardi kuna a još manje da je 2,7 milijardi kuna vrijednost tri sportske dvorane u Osijeku. I onda, šta moramo mi raditi? Mi moramo onda graditi dvorane za 80 milijuna kuna, ne za 800 ili 900 milijuna kuna. Pa onda si ja postavljam pitanje koliko crnog novca ima tamo u onih 900 milijuna kuna. Šta je u međuvremenu još ugovoreno kad je riječ o Zadru? Izmještanje pruge kroz Bibinje sa kopanjem tunela nekih 3 kilometra. Ja sam sto posto za, sto posto. Ali pazite, ne može netko 8 milijardi kuna usmjeriti za nizinsku prugu Rijeka-Zagreb a ne izdvojiti sredstva za recimo ovaj željeznički tunel kroz Učku. Upravo suprotno, to mora biti ili postati jedan svehrvatski prioritet plus jasno spoj na prugu kraj Kopra koja će se uskoro spojiti sa Trstom. Ako su premijer Sanader i gospodin Janša tako dobri prijatelji neka Slovenija konačno Hrvatskoj omogući i cestovne i željezničke spojeve, i drugo koparsku luku možda je uskoro preuzeti Deutsche Bahn i teret će se još više od Rijeke prelijevati prelijevati prema Kopru odnosno Trstu i zato se treba zalagati za taj željeznički tunel kroz Učku. Ja ću ovom prilikom još jedanput apostrofirati slučaj luke Bršica koja je u cijelosti dio Riječke luke, koja u nju u zadnjih sedamnaest godina nije dala niti jedne kune. Malo prije sam čuo, nisam znao za taj podatak, kaže državni tajnik da će za revitalizaciju luka morskih odnosno kontinentalnih riječkih, nije bitno, država izdvojiti 750 milijuna eura. U Istru gospodine državni tajniče, možete klimati glavom koliko god hoćete, ne dolazi niti jedne kune, niti jedne lipe, niti jednog eura. I to je ono što vrijeđa. Ja se slažem kao što je Zadarska luka dobila ne znam 500 kilometara kuna vrijedan onaj spoj na auto-cestu tako je i riječka luka dobila onaj spoj prema Bakru, nekih 500, isto tako milijuna kuna i to će ići kasnije za Žutu lokvu, ali i Raša odnosno Bršćica ili Pula nisu dobile niti jednu kunu kao da se te dvije luke ne nalaze u Republici Hrvatskoj. Ponavljam još jedanput. Država će ovoj luci usmjeriti 100 milijuna EUR-a iz Proračuna. Upravo činjenica da je ova Vlada usmjerila Zadru možda 4, možda 5 milijardi kuna, da ne nabrajam ja sad sve projekte, omogućilo je to jedan brz razvoj grada. I to se vidi. Ali ponavljam Hrvatska nije samo Zadar, nije samo Split ili ne znam neko drugo mjesto odakle dolazi Premijer ili ministar prometa i veza. Bilo bi dobro isto tako da se vidi koliko novaca ide i prema nekim drugim regijama. Koliko te regije daju u Državni proračun. Koliko se nažalost malo novca nekima gdje HDZ nije na vlasti vraća. Tea.

Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Pa evo ovaj projekt koji se odnosi na izmještanje trajektnog terminala smještenog u središtu povijesne stare gradske jezgre Zadra i izgradnju nove trajektne luke na drugoj lokaciji, na Galženici ja sigurno mogu pozdraviti. Nema razloga da se to u gradu Zadru ne napravi. cjelokupna infrastruktura u Republici Hrvatskoj nije napravljena na pravi način jer se novci transferiraju ne po potrebama nego prema podobnosti. Osim osiguranja prometa koja će ta nova luka omogućiti u Zadru ili u Splitu gdje je Vlada dala suglasnost za zaduživanje od 60 milijuna za zaobilaznicu koja se gradi na projekciji prometa 2020. godine što je dobro da se ne čeka već se pravovremeno riješi problem prometa. Ali što onda reći za riječku zaobilaznicu koja je postala gradska cesta, usko grlo jer osim građana Rijeke i okolice cjelokupni turistički promet tuda prolazi?Dnevni prosjek prometa je između 35 i 40 tisuća vozila. Isto tako auto-cesta znamo prema Dalmaciji davno je gotova. Dok ona iz Zagreba prema Rijeci nije i još neće, a znamo da je to žila kucavica. A da ne govorimo o tome što je nešto apstraktno i apsurdno da nemamo jedan kilometar auto-ceste u Istri. Ako idemo pogledati koliko financijski to sve skupa opterećuje građane Republike Hrvatske možemo malo zbrojiti i reći da kroz tunel Učku koji je dugačak 5 kilometara plaćamo 28 kuna, most odnosno vijadukt preko Mirne je 1 kilometar i pol plaćamo 14 kuna. Znači za ukupno 6 i pol kilometara Istrijani moraju platiti 42 kune. Evo to možemo gospodin Červar potvrditi kad ide u Umag on toliko mora platiti dionicu od Rijeke do Umaga. … /Upadica: Bez PDV-a?/ Što se tiče luka ja vas moram podsjetiti da je riječka luka najveća u Hrvatskoj. Da sada je potpisala ugovor da jednom tjedno na kontejnerski terminal dolazi najveći brod koji prevozi kontejnere. Ali to izgleda Vladi i državnim poduzećima ne znači ama baš ništa. Evo sad ću vam samo citirati jedan dio članka koji je izašao u Novom listu gdje se istražilo zašto cesta D-404 neće biti gotova krajem ove godine kao što je trebala biti nego tek 2009. godine. 4 godine Hrvatske željeznice i Hrvatske ceste uzaludno dogovaraju odštetu za prolazak ceste D-404 područjem Delte i Brajdice i to bi se moglo komotno svrstati u Gunesovu knjigu rekorda da kada bi tamo postojala specijalna kategorija za traljavost i nesposobnost u realizaciji projekata cestovne ili neke druge infrastrukture. Unatoč sve većim problemima sa nedostatkom prostora na Brajdici koja je zagušena kontejnerima D-404 koja bi bitno olakšala cijelu situaciju već godinama je nedovršena. Čeka da dvije državne tvrtke postignu bilo kakav razuman dogovor. Situacija je još i gora jer se prema posljednjim rezultatima pregovora HŽ-a i HC-a došlo do katastrofalnog lošeg i sasvim nerazumnog dogovora čija bi direktna posljedica mogla biti da se nastavak gradnje ceste D-404 odgađa još nekoliko godina. Negdje do druge polovice 2009. godine. Pri tom nikome valjda nije nimalo važno što se odavno izgrađeni najteži objekti na cesti D-404 tunel i vijadukt Bobova, najduži tunel Pećine te vijadukt Brajdica koji nemaju apsolutno nikakvu svrhu jer se građevinski daleko najlakša dionica na delti nije pomakla sa mrtve točke zbog intertnosti kao što sam već rekla HŽ-a i HC-a. Tako i cijeli do sad odrađeni posao na gradnji ceste postao primjer investiranja silnog novca u za sad potpuno beskoristan projekt. Ovdje me još možda na jedan način muči ovo zaduživanje za zadarsku luku. Kaže se da je, 100 milijuna se daje iz Europske investicijske banke ali cijeli projekt je 220 milijuna a ostalih 120 milijuna prati Njemačka razvojna banka sa kreditom od 120 znači milijuna. Mene zanima tko je još dao suglasnost na tih 120 milijuna i još zaduživanja za ovu luku. Ja bih preporučila zaista vašem Ministarstvu i Vlada da zaista hrvatsku infrastrukturu i probleme infrastrukture razriješava na jedan primjereni način jer ovo što se sada radi zaista nije primjereno. A da ne govorimo o mostu na Pelješac i ostalim svim projektima koji idu prema jugu. Jer izgleda da svi putevi vode samo na jug. Imamo ispravke netočnih navoda. Prva je zastupnica gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa kolega Kajin je ustvrdio i navodeći upravo primjer Zadra da ova Vlada najviše ulaže upravo tamo gdje je HDZ na vlasti kažem i spomenuo je grad Zadar. To što se tiče grada Zadra jednostavno nije točno, jer je najviše uloženo, to su mjerodavni pokazatelji, dakle i podaci koji su u svako doba provjerljivi da je uloženo najviše u sam grad Zadar, dakle u grad star preko 3 tisuće godina upravo za vrijeme koalicijske vlasti. Ali je druga stvar, točno je to što je kolega ustvrdio Kajin da se tada ustvari i nije gledalo tko je na vlasti u lokalnim jedinicama nego jesu li dobri projekti i da li je to zaista prioritet Hrvatske. **Bebić, Ispravak netočnog navoda, u kafiću raspravite to a ne tu se dobacivati. Gospođa Mirjana Brnadić, izvolite ispravak. Hvala lijepo. Evo, kolega Kajin je kazao da sav novac HDZ ulaže samo tamo gdje je na vlasti. Pa bih ja njega razuvjerila odmah da mu kažem da HDZ je u Primorsko-goransku županiju uložio više nego ijedna vlada do sada. I HDZ, to je ono što krasi ovu Vladu, zaista ulaže ravnomjerno u sve gradove i općine u Hrvatskoj. I to je ono što je najvrednije. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Lino Červar. Izvolite. **Červar, Lino (HDZ)** Pa gospodine potpredsjedniče prije bih htio čestitati mojem suparniku političkom gospođi Ingrid rođendan, inače, ja bih ispravio netočan navod gospodina Kajina koji je ustvrdio da Hrvatska demokratska zajednica ulaže samo tamo gdje je na vlasti. To nije istina. Međutim kad je gospodin Kajin čuo da je Hrvatska demokratska zajednica u zadnje 4 godine u Istarsku županiju uložila 2 milijarde 700 milijuna odmah se propeo na prste i želi to negirati. A njegov predsjednik je rekao jučer na itntervjuu da Istarska županija samo treba dati ideje, a Vlada treba dati šoldi. A koja je razlika između ove vlasti i prošle vlasti gdje ste vi bili član? Je, što ste imali i doduše ideje, samo niste dobili šolde. Mi dajemo i šolde i ideje. Hvala lijepo. netočnog navoda. **Prtenjača, Šime (HDZ)** Hvala. Kolegica Dorotea je izrekla jednu vrlo grubu neistinu kada je kazala da se sredstva ne distribuiraju ne po potrebi nego po podobnosti. To je zaista jedna teška neistina. Zašto? Zašto? Što vrime? … /Upadica se ne čuje./ … Ne po podobnosti nego je zadarski kraj, a zaboravila je ratom uz Vukovar i neka područja najviše u Hrvatskoj stradao, u kojem je razoreno sve. Da ne spominjemo stara vremena kada je Zadar bio potpuno prometno i na drugi način izoliran. Prema tome očito bi trebao biti trajno. Dakle onaj koji ima projekte on će kod Vlade bilo koje, a posebice kad ima svoje sugovornike realizirati svoje projekte. Hvala. Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče vjerojatno je kolega tek sada ušao u Sabor pa ne zna što se u Hrvatskom saboru događa ovdje na plenarnoj sjednici. Jer on po Poslovniku, po članku 209. a i svim ostalim člancima nije u kom slučaju mogao ispraviti, odnosno iskriviti moj točni navod jer na to nije pozvan, jer ja nisam raspravljala. Ja sam ispravljala netočni navod kolege Kajina. zašto gospođo zastupnice mislite i umišljate da se vama odgovaralo. Ispravak netočnog navoda je išao prema raspravi zastupnice Dorotee Pešić-Bukovac i nije korektno da zbog toga dižete palicu o povredi Poslovnika, jer očito ima drugih još zastupnika i zastupnica osim vas u ovom Parlamentu, u ovom Saboru. Idemo dalje. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Šime Prtenjača. Izvolite. Evo gospodine dopredsjedniče, kolegice i kolege. Da ja u ime kluba HDZ-a iznesem razloge zašto podržavamo ovaj projekt, ali smo prošli tjedan što su mnogi zaboravili podržali projekt Riječke zaobilaznice, kao što ćemo u idućoj, drugoj ili trećoj točci podržati projekt Plin Acro i mnoge druge projekte. Upravo na ovom slučaju želim dokazati i potvrditi nekoliko teza za koje očito postoje već netrpeljivosti ili animoziteti čim je riječ o Zadru ili tome prostoru. Svi zaboravljaju da je Zadar u II. Svjetskom ratu bio najrazoreniji grad u Hrvatskoj, a vjerojatno i u Europi. Isto tako neki zaboravljaju da je Zadar nažalost svoju cijenu tzv. nacionalizma '71. grubo platia. A željeli samo ono što danas imamo i ništa više od toga. Jednako tako da je u ovom nesretnom Domovinskom ratu Zadar vrlo teško platio cijenu stvaranja hrvatske države jer su četnici bili u gradu, u gradskim granicama. Na taj način Zadar je doživio teška stradanja i razaranja i od prvog dana od '90.-ih godina počeo raditi svoju strategiju razvoja u budućnost čim rat završi, a i u razdoblju u kojem dolaze iza toga u vrijeme obnove. U postindustrijskom razdoblju za koja smo znali da prolazi i dolaze neka nova vremena radili smo strategije razvoja na tom prostoru kako bismo omogućili razvoj posebno turizma za koji se svi zaklinjemo da je strateška nacionalna grana. taj turizam treba riješiti temeljne preduvjete, preduvjete opskrbe vode, energije i svih oblika prometa. Tako da se pristupilo izradi tzv. integriranja prometa, a to znači integriranja pomorskog, kopnenog, što uključuje željeznički i cestovni promet i zračnog prometa. Upravo ti projekti koji su kasnije opersonalizirani kroz izvedbene projekte, a svima bi trebalo biti poznato da se EIB-u ili bilo kojoj drugoj banci ne mogu plasirati ideje nego gotovi tehnički projekti koji se procjenjuju i tek nakon procijenjenih tehničkih projekata odobravaju sredstva. A Vlada je posrednik, Vlada na taj način može podržati one koji imaju tako pripremljene i završene projekte. I priče o tome sada kako se Zadar razvija to su priče vjerojatno iz nekih drugih razloga, jer evo u ovom vremenu od mjesec i nešto dana dolaze izbori. Ali upravo ovdje se može potvrditi da se na ovom području razvoja prometa hrvatska Vlada u ovom trenutku ravnomjerno razvija hrvatsku državu. Riječ je o ulaganja, ulaganjima u svim pomorskim i riječnim, državnim lukama, dakle državnim lukama, a isto tako riječ je i o prometnicama kada vidimo i kažem, ponavljam, riječki slučaj kada ga podražavamo i mi iz HDZ-a smatramo da je to glavni robno-prometni pravac Hrvatske Zagreb-Rijeka sa svim drugim sastojnicama. Neki su zaboravili da je ranije i sve prethodne vlade odobravale i razvoj kada su Rijeci Ploče omogućavala također i kreditna zaduženja i jamstva bilo kad je riječ o jednoj, drugoj, trećoj ili bilo kojoj Vladi. Prema tome, ovako ravnomjerni razvoj prometa omogućava se ciljano jer u vremenu koje dolazi treba razvijati promet, a vidjeti ćemo kasnije u izvješću polugodišnjem kod ostvarenja i ravnanja deficita, kod deficita uvoza roba da glavno ravnanje postižemo kod suficita usluga. Među uslugama je turizam i promet na drugo mjesto. ovdje se dokazuje da Vlada isto tako ravnomjerno razvija sektor prometa uključujući ovdje pomorske luke. Kroz ovaj treći segment koji također možemo vrlo elegantno odbaciti bilo koje insinuacije, a to je izvanredno dobra suradnja Vlade i lokalne samouprave. Kolegica Ingrid, samo ću je ovdje spomenuti, prije je kazala, da je prethodna Vlada ulagala. A ja sam pokojnom Račanu kazao tada koliko god projekata riješili mi još imamo barem pet puta više projekata. Što to znači? Da ako lokalna samouprava dobro priprema i vodi lokalne projekte, ali to znači tehničko izvedbeno sa fizibiliti studijama, onda nije problem podržati takve projekte. Tako je i Vlada u ovom slučaju sada postupila, podržala je projekte koji su već gotovi i već pripremljeni i na taj način omogućava razvoj i pomorskog prometa. A zašto, ovdje nije riječ samo, ovdje je riječ o komplementarnom sadržaju, a to je turističke usluge, odnosno turistički trajektni terminal, ali on se uključuje i u onaj robni terminal koji jednako tako s ribarskom lukom čini cjelinu koja se onda integrira u najkraćim točkama i ovo će biti vjerojatno jedna od najbolje integriranih prometa u Hrvatskoj državi što nam je na ponos. Zahvaljujemo Vladi i mi iz HDZ-a apsolutno podržavamo ovo, kao što ćemo se boriti i za sve druge luke, odnosno za ravnomjerni razvoj Hrvatske

Hrvatsku. I drugo, da se ulaže tamo gdje ima projekata. Imali ste projekt drugog kolosijeka pruge Dugo Selo – Križevci – Botovo – Koprivnica, četiri godine vam stoji u ladici. se ne čuje./ … Da, da Vlada. Ova Vlada je imala to. Dočekao vas je projekt. Imali ste projekt brze ceste Vrbovec – Gradec – Vojakovački Kloštar, stoji vam u ladici, niste došli niti do građevinske dozvole. Prema tome ima ideja, ima projekata, svega ima, ali sva lova ide u Zadar. Ništa od toga nije došlo u Koprivnicu. Na žalost Koprivnica isto tako ima potrebe, ima projekte, ali je ostala prometno izolirana.

Dakle moj ispravak ide na ispravak tvrdnji da Vlada ravnomjerno razvija sektor prometa. To jednostavno nije točno, jer s jedne strane u nekim županijama se razvijaju megalomanski projekti, ovdje je već spomenuta izgradnja dakle mosta … /Ne razumije se./ … tu mogu spomenuti izgradnja tunela u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji bi koštao 850 milijuna kuna itd. itd. S druge strane imamo Međimursku županiju u kojoj 2007. i 2008. neće biti pokrenut niti jedan jedini projekt. Na odgovor na zastupničko pitanje dakle, što će se graditi u Međimurskoj županiji što se tiče prometne infrastrukture. U 2007. godini dobio sam podatak dakle da je odvojeno 100 tisuća kuna za obilaznicu grada Čakovca. Ta obilaznica je već davno izgrađena, dakle treba platiti platiti samo izgrađeni projekt. Isto tako 2 milijuna i 900 tisuća kuna za most preko Mure koji je također izgrađen ove godine i prošle godine i pušten u promet. Dakle nema niti jednog jedinog projekta što se tiče Međimurske županije, a potrebe su izuzetno velike. Evo danas smo imali

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Prtenjača rekao je da kad se spominje Zadar govori s nekim animozitetom. To nije točno. Ja ću vam reći jedan primjer. Veliki korak naprijed za promociju hrvatskog turizma u gradu Zadru učinjen je kad su se radile morske orgulje. Ja sam uvjeren da je jedna takva stvar sigurno dobra za promociju hrvatskog turizma. Međutim, problem je samo u tome da su neka područja zapostavljena u odnosu na ono što ona doprinose u državni proračun, a u ovom slučaju govorim o Istri, iako već govorimo o lukama reći ću da trajektna luka Brestova koja godinama već propada, a koja je najbliža luka koja spaja kopno sa otocima Cres i Lošinj, jednostavno nema onu funkciju koju bi trebala imati. S druge strane, svake godine postavljam amandman na državni proračun, da se pomogne lučkoj upravi Rabac da se luka Brestova konačno dovede u situaciju kako bi i ona ličila u ovom dijelu kako se zadarska luka želi učiniti. netočan navod uvaženog kolege Prtenjače koji govori o ravnomjernom razvoju svih dijelova Republike Hrvatske. Na žalost ova Vlada je zaustavila razvoj ili bolje rečeno neravnomjerno razvija mnoge dijelove Republike Hrvatske među kojima je Brodsko-posavska županija, a Slavonija naročito. Ja znam koja su ratna razaranja bila u Zadru i u zaleđu, na žalost Slavonija, a među njima Slavonski Brod je također žestoko stradao u ratu. Ali nema razvoja, zaustavljen je razvoj, nema razvoja gospodarstva, nema razvoja "Đure Đakovića" koji je nositelj razvoja bio. Nema ulaganja ulaganja u infrastrukturu. Primjera radi, prije se napravila autocesta, evo stići će maltene i do Dubrovnika, nego što će biti gotova zapadna vezna cesta. Ostalo je još 200 metara, ne znamo kada će to napraviti osim ako ovih dana ne krenu radovi prije izbora i tako redom. Dakle ne samo da je zaustavila, ne samo da neravnomjerno razvija već je zaustavila razvoj Slavonije naročito. Hvala lijepa. Idemo dalje. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović kojoj se također pridružujem čestitkama za njen rođendan. **Antičević Marinović, Hvala vam kolegice i kolege. Evo poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Nema sumnje da projekt koji se odnosi na izmještanje trajektnog terminala koji je smješten u središtu povijesne stare gradske jezgre Zadra, nije samo od vitalne važnosti za sam grad Zadar, za Zadarsku županiju nego zasigurno i za čitavu Hrvatsku. Jer Zadar mijenjale su se vlasti na državnoj razini ali Zadar doista nikada nije tražio ono što nije bio i Hrvatski prioritet. Ovdje su se već počele rasprave odvijati da li je ova Vlada ili bivša dala više za Zadar i Zadarski kraj, bitno je ono da se ne smije gledati da li su identične vlasti na lokalnoj državnoj razini, nego upravo kažem da se vodi računa o dobrim projektima i o prioritetima koji su značajni i za regiju i za čitavu Hrvatsku. A nema sumnje da izgradnja autoceste Zagreb-Split upravo i predviđala zadarsku luku, odnosno luku u Gaženici koja je hrvatskoj javnosti bolje poznata, trebala postati jedna od glavnih hrvatskih luka. Treba također napomenuti, što se doduše uvodno u Prijedlogu zakona kojim se traži potvrđivanje ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt "Nova luka Zadar" kolokvijalno Gaženica dakle iznos od 100 milijuna kuna, da kažem da će ukupna vrijednost projekta koštati 220 milijuna eura i da je 120 milijuna kuna upravo se traži odnosno da taj projekt prati i Njemačka razvojna banka sa tim sredstvima. Treba napomenuti da je još strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske još od 1999. godine utvrđen utvrđen nedostatak prostora u luci koji je uvjetovao i premještanje trajektnog prometa iz gradske luke u luku Gaženica. Treba također istaći što se ovdje ne navodi, ne znam zbog čega se prešućuju te povijesne istine, pa se često sjetimo povijesti iz 7. stoljeća a ne sjećamo se što je bilo prije 3, 4 godine, ali to dobro, nećemo vršiti aluziju na neka druga stanja, ali nelogično je da se mi ne prisjetimo što se dogodilo 2003. godine kada je otpočeo ovaj projekt i upravo je država onda dala inicijalnih 6 milijuna kuna iz državnog proračuna za izradnju stručnih studija. Jednako tako investitori su predloženi, predloženi, su bili i Zadarska županija, u tome je učestvovao i naš kolega zastupnik tada župan, i bili su predviđene koristiti i sredstva iz Fonda za razvoj, nema više Fonda. Ali jednako tako planiralo se dobiti sredstva stranih investitora. Nema sumnje da je luka Gaženica od strateške važnosti, ne samo za Zadarsku županiju nego za čitavu Hrvatsku. A naime, možda je ovo prigoda prije nego što nešto vrlo konkretno kažem da bi Hrvatska da bi Hrvatska to ne smijemo smetnuti s uma, da bi Hrvatska trebala pogotovo dok ovo vrijeme, čeka odnosno priprema se za ulazak u Europsku uniju, trebala bi izgraditi što više luka da prihvati brodove pogotovo pomorskog prijevoza i tereta brodova jer je opće poznato da je prijevoz robe brodovima još uvijek najjeftiniji, a prijevoz do europskih zemalja je ovdje na Jadranu puno bliži nego primjerice iz luka u Hamburgu ili Roterdamu pa čak i ruta prema Sueskom kanalu. Dakle, položaj našeg djela Jadrana koji je najdublje zariven upravo u zaljev na Sredozemlju omogućuje nam idealne uvjete za izgradnju i razvitak luka. Prirodni nam uvjeti omogućuju, to ne smijemo smetnuti s uma u ovom vremenu, 10 puta veći lučki promet od dosadašnjeg, pa bi trebalo upravo graditi nove luke ili proširivati postojeće. Pogotovo ova luka u Zadru, u Gaženici značajna je prije svega za kontejnerski i za … promet a to onda dalje dovodi i nužno mora dovesti do razvoja željezničkog prometa. I sada se postavlja pitanje nešto što je sasvim logično, ovo su ogromna sredstva koja ćemo mi danas ovdje odobriti, potvrditi ovaj Ugovor zakonom i Hrvatska će se zadužiti. Naravno da je osnovno pitanje kamo ta sredstva idu? Znamo idu za ovaj projekt, e sada kada to znamo ali ne znamo nešto drugo, i to ostaje glavna zagonetka do dana danas, i Zadar i Zadarsku županiju pa i Hrvatsku s time, već 2, 3 mjeseca. 2 puna mjeseca. Zašto to ostaje glavna zagonetka i ne samo u političkim i gospodarskim prilikama, tko je novi vlasnik luke? luke? 30. 8. 2007. godine dakle nakon što se pročulo da je prodana Zadarska luka, Vlada je upravo dala jamstvo lučkoj upravi za 120 milijuna eura to je za ovo zaduženje kod Njemačke razvojne banke. Lokalni poduzetnici, upravo zbog toga što je to ljudima interesantno, hoće znati, i to je prirodno da znaju i zašto se to čuva, zato je to ljude posebno zaintrigiralo nema sumnje da je ona bila u privatnim rukama već i da se preprodala ali ljudi hoće znati tko je vlasnik. Lokalni poduzetnici koji su kupovali dionice, oni su poznati, a oni tvrde kako je transakcija obavljena kapitalom jednog inozemnog fonda. Sad postavlja se pitanje tko je vlasnik? Obećali su da će otkriti vlasnika tako su naši mediji obznanili, ali i dalje je to glavna zagonetka. Najbrižljivije čuvana tajna u Hrvatskoj. MI svi znamo, nema nas puno gotovo tko je, svi znamo tko je vlasnik bilo koje kućice za pse ali ne znamo tko je vlasnik Zadarske luke. A ponavljam da je vijest o prodaji Zadarske luke izazvala konsternaciju i to ne samo u Zadru jer upravo čitava ova infrastruktura o kojoj govorimo, u koju se ulažu ogromna sredstva, daje pravo javnosti da zna da je za desetak milijuna, odnosno tko je za desetak milijuna kuna, za 51% dionica prodao odnosno kupio njezino vlasništvo. Ljudi upravo iz neznanja, zato što kuloari pričaju, jer ljudi traže istinu da je prodata konkurentskoj Slovenskoj luci Kopar. Onda kada to još povežete da je jedan od dioničara da mu je prije nekoliko mjeseci, možda godinu dana i da počinitelj nije pozvat, odletio auto u zrak. Prema tome, panika i apsurdnost su opravdani jer ponavljam hrvatska Vlada zadnjih godina čitav niz godina i prošla Vlada i ova nastavlja ulagati milijarde kuna poreskih obveznika gradnju cesta i ukupno evo uređenje zadarske luke, a pitamo se sada kako to, odnosno da li se to radi u interesu prvog hrvatskog konkurenta koparske luke s kojom prije svega riječka luka vodi otvorenu tržišnu utakmicu u borbi za svaku tonu tereta. Evo kažem da je apsurdnost tim veća što se od nas ovdje traži, Vlada predlaže i uopće nije upitno da se dade podrška ovakvom projektu, ali logično je dakle da se dade da Vlada onda ponudi odgovor i na to pitanje, to pitanje, odnosno zbog čega i tko će imati najviše koristi od ovakvog enormnog ulaganja koji će zadužiti, koji Hrvatska, odnosno njezini građani. Ja mislim da je to sasvim jedno legitimno pitanje i da nema nikakvog razloga, ne bi trebalo biti razloga da se takve stvari od građana taje. To je broj jedan. A drugo, što je zakonska dužnost države, ona ima sve mehanizme, ona ima obvezu pri Ministarstvu financija već dugi niz godina djeluje Ured za suzbijanje pranja novca čije rezultate nikada javnost nije imala prilike upoznati, doduše ni ranije, to zaista treba reći da je to već čitav niz godina, pa se postavlja pitanje uopće da li taj Ured treba više uopće funkcionirati pri Ministarstvu financija, a zašto ga ne priklopiti, odnosno sa pojačanim snagama samom USKOK-u, odnosno specijaliziranoj ustanovi pri Državnom odvjetništvu. po svim antikorupcijskim propisima, a takav jedan upravo i jeste takav propis po kojem država putem svojim mehanizama, odnosno tijela provjerava dužna je provjeriti svako ulaganje, dakle i pojedinca, a tim više fizičke osobe koja iznosi preko 200 tisuća kuna. Prema tome postavlja se pitanje da li je ova transakcija koja nesumnjivo, dakle za koji iznos je prodana, provjerena temeljem pozitivnih zakonskih propisa. Gospodine državni tajniče, molim vas lijepo da li ste provjerili, odnosno da li imate saznanja, da li ste provjerili ovo ulaganje, odnosno transakciju koja je iznad iznosa koje ulaganje, odnosno koju transakciju morate po službenoj dužnosti provjeriti. Ne vi osobno, nego institucije vlasti. Prema tome, nema sumnje da će upravo taj koji je kupio nepoznat netko, da će cijena tih dionica, dakle njegovo ulaganje za koje je nepoznato ostalo kakvo je to ulaganje, kakve je prirode, je li neprijateljsko, je li prijateljsko, čiji je to kapital, kakav je to kapital, za sada mi još nemamo dakle nepoznanica je, a po svemu izgleda da je to neprovjereni kapital. I tako će upravo zbog tih enormnih ulaganja imat će očito netko treći, a na štetu domaćih tvrtki. Postavlja se ovdje i nacionalno pitanje i zaštita nacionalnih interesa. Zaštita nacionalnih interesa danas više u ovom trenutku pri ulazu Hrvatske koja se nalazi na samom pragu Europskoj uniji, odnosno na vrata Europske Europske unije nisu više pitanja iz davnih desetljeća prošlog stoljeća, nego prije svega danas nacionalno pitanje, ali ne samo Hrvatske nego i jedne Njemačke jeste upravo gospodarski razvoj. Prema tome, gospođu Angelu Merkel iako li njezina zemlja članica Europske unije, itekako briga jeste za njemačke tvrtke, za njemačko gospodarstvo. Nacionalni interes nisu naša bespotrebna bespotrebna prepucavanja nekih pitanja za koja mislimo nekad da su riješena, a onda promjenom političkih struktura ponovo postaju aktualna. Takva pitanja ostavimo iza sebe. Današnji nacionalni interes je zaštita tvrtki koje su u vlasništvu Hrvatske. Stoga mi ovdje postavljamo pitanje u ime kluba SDP-a tko je vlasnik zadarske luke, zbog čega i za koga ulaže Hrvatska i zadužuje se ovakvim enormnim ulaganjima? Pozdravljamo ovakvo ulaganje, ono je potrebno, međutim hoćemo li znati, imamo pravo znati, javnost ima pravo znati tko je vlasnik, tko je kupio i tko će imati u biti objektivno zbog ovakvog ulaganja najviše interesa od tog ulaganja, napominjemo izgradnju upravo koja nije bila zadnjih godina u planu, ali upravo zadnjih godinu dana je došlo i do realizacije, ja to također pozdravljam četverokračne ceste

Hvala lijepo. Kolegice, netočno je da više ne postoji Fond za razvoj. Fond za razvoj postoji i moguće je da se ovaj projekat financira i dijelom iz tih ili sličnih izvora, međutim koji je glavni problem ovdje? Ovdje je glavni problem da ćemo mi u tjedan dana u Saboru dignuti ruke za 220 milijuna kako bi podržali izgradnju nove luke Zadar, a da ne znamo vlasnika, a istovremeno ćemo također dignuti ruku za 190 milijuna kuna za "Plinacro" kako bi se gradio plinovod. Znači 410 milijuna ćemo mi dignuti ruku iliti 3 milijarde kuna novog vanjskog zaduženja. Evo u ovo predizborno vrijeme hrvatska država unatoč 30 milijardi vanjskog duga se dodatno zadužuje za preko 3 milijarde ili 3% proračuna u samo tjedan dana. Ja gledam to kao na problem da se zadužujemo vani u stranim bankama, ne koristimo domaće izvore za dobre projekte.

je izrekla i kad kaže polazim od zadnje da brza cesta Gaženica, autocesta nije bila u planu. Moguće da kolegica to ne zna, jer županija je Zadarska u svom prostornom planu koja je prva u Hrvatskoj donijela utvrdila koridor, a prije 4 godine utvrdila prioritet izgradnje autoceste, spoj autoceste i čvorišta Zadar 2 kao istočnog vodovodnog pravca. I druga netočnost, vjerojatno namjerno, gotovo cijelo izlaganje je posvetila i kaže da se prodala luka Zadar. Mogla bi i vjerojatno su svi pomislili da je riječ o ovom kreditu, jer je riječ o ovom kreditu. Nije točno da je državna luka prodata i kome. Ona je dapače državna. Cijeli ovaj kredit se radi za državnu luku a ne za nepoznate lopove o kojima vi cijelo vrijeme ovdje pričate. A luka "Zadar", ona trgovačko društva dionice je prodala i Vlada nema instrumenata na burzi, a vi to kao pravnica jako dobro znate, nema instrumenata kontrolirati promet niti može odgovoriti tko je to izvršio promet na burzi, jer nema prava direktne kontrole na burzi. A jedino po prilivu sredstava,

Kolega Prtenjača povrijedio je Poslovnik, odredbu članka 209. jer je ispravljao nešto što ja nisam ustvrdila. Ja sam točno pravila distinkciju između izgradnje putničke luke i budućeg kontejnerskog terminala u "Gaženici" što je projekt ovaj,

na ovu luku odnosno na ovaj projekt putničke luke i budućeg kontejnerskog terminala u Gaženici, ali jednako tako sam itekako naglasila da će novi vlasnik imati itekakve koristi i od ovakvog ulaganja, pa nema sumnje i od onoga ulaganja četverokraćne ceste. I logično je onda to pitanje. Ja ne znam, ja sam mislila da ćete vi to još podržati, da se otkrije tko je vlasnik te luke. I u čemu je uopće tajna? Hrvatska to mora znati.

Da je gospodin Prtenjača korektno ispravio netočni navod. Ali idemo dalje. Na redu je klub HSLS-a i gospodin zastupnik Zlatko Kramarić. poštovani gospodine državni tajniče. Nitko da ovu olovku već uzme, netko ju je ostavio, nikako da ju uzme sa sobom. Evo ovako, drage kolegice i kolege! Gotovo na tragu ovoga što je maloprije kolega Pecek primijetio, gotovo da nam je žao što u Hrvatskoj izbori nisu svaki mjesec. Da svu svaki mjesec očito onda i ostvarili ovu svoju projekciju da se Hrvatska ravnomjerno razvija, pa da doista onda svi prostori u Hrvatskoj budu na podjednaki način valorizirani. Ja doista, mislim i ne želim i neću dokazivati da Hrvatsku gledam kao cjelinu i drago mi je razvoj svakoga njenoga grada, svake regije, svake županije, u tome bismo ono mogli vidjeti da ima i onih nekih koji su jednakiji i nekih koji u toj priči prolaze bolje od nekih drugih. I nije dobro kad to ima politički odnosno stranački predznak. Na kraju krajeva mi ovdje dolazimo ipak iz nekih konkretnih sredina i svakako da te sredine, ti ljudi koji nama daju povjerenje također traže i od nas da upravo njihove probleme, svoga kraja, svoga prostora da na pravi način ovdje prezentiramo i da pokušamo dobiti upravo, makro-projekte, važne projekte, pogotovo tamo u kojima sudjeluje država. Ja bi ovdje mogao napraviti jedno kviz pitanje i nisam siguran da ću na njega dobiti odgovor. Ali evo, pitat ću, moram nekog pitati, državnog tajnika, za ove kolege pretpostavljam ili nisam ga ni ja znao. Koja je luka u bivšoj državi poslije riječke bila najveća? vidite. Osječka luka je bila vidite. Ja isto moram priznati da sam ostao ugodno iznenađen. I sada svakako, da, ugodno iznenađen, to je ovako bila, upravo zato što su to ovako stvari koje se na neki način se …/Govornik se ne razumije./… ovo što ste vi rekli da su to Ploče, Kopar ili itd., ili još, e pa sada, upravo to hoću reći. I nevjerojatno je zapravo, nevjerojatno je to već sedamnaest godina, ne znam koliko se tu već Vlada promijenilo, imamo velika obećanja, uvijek, jako dobro dođe. Sjećam se da sam bio još jako mali kada sam čitao o kanalu Dunav-Sava, o Dunavskoj pomorskoj koncepciji razvoja čak i u bivšoj državi i tako prolaze vremena, prolaze vremena, a ja zapravo onda moram u nekim starim knjigama čitati da su Osječani mogli putovati parobrodom do Beča. do Beča. E, vidite. A sada otprilike što je ovako, sada ja pitam. Što to nama znači Drava, što to nama znači Dunav, što nama to znači Sava? Mislite Austro-Ugarska. Da. Da, pa upravo sada smo načeli pravo pitanje. I u školama smo učili da je to isto bila jedna država

onda vidite zapravo da su sve željezničke stanice, željezničke pruge pa i luke na Jadranu, Mediteranu, napravljene upravo u to vrijeme. I da se nije u međuvremenu Bog zna što promijenilo na bolje.

kako smo zapravo ideološki znali biti vrlo …/Govornik se ne razumije./… i neke stvari zaboravljati. A kad smo došli sad u poziciju da stvari mijenjamo onda dolazi u pravi plan upravo da nam je razvoj Hrvatske neravnomjeran. Neravnomjeran. I to je nešto što sada ovdje koliko god ste, integralno doživljavate vidite Hrvatsku kao cjelinu. I koliko mi je drago da se razvija Zadar i koliko mi je drago da se razvija i luka u Zadru i da sve, i da ove ceste prema Dubrovniku, sve nas to jako raduje ali isto također morate računati da morate doći pred svoje birače i pitati što ste vi u ovom Saboru učinili za njih? I oni to upravo očekuju. Ne samo govorom, ne, nego. I znate što je najtragičnije? Kada morate lobirati. Kada morate lobirati za nešto što bi zapravo trebalo biti normalno. Ja nemam ništa protiv uvijek da kažem da će ne znam, da će turizam ove godine biti prioritet. Ali otprilike jako bi volio vidjeti kad će to recimo biti onaj poljoprivredni, taj kad će on biti prioritet? Da li je to 2008., 2009., 2010., ali da bude prioritet. I da znamo da će se to ostvariti. I zapravo vidite upravo ovako, ovakva politika koja potencira ovako jednu bilo stranačku etiketu, ja ću se gledajte, sjećate se prije dvije godine ovdje, mislim 2005. na 2006. donosio se proračun. Ja sam branio taj proračun zato što je možda po prvi puta bio predvidio nešto više za grad Osijek i za onaj prostor. Upravo i morao sam braniti. Bilo bi doista i neprimjereno da nisam branio. Evo, što otprilike isto znam da treba riječka zaobilaznica, da je ona isto vrlo važna. nisam mogao pristati tamo prije pet, šest godina kada ne možete dobiti nekih desetak milijuna kuna za rekonstrukciju za osječke zaobilaznice a ne znam u isto vrijeme na riječku se potrošilo milijardu kuna. To su stvari znate koje isto također odgovarate nekom biračkom tijelu. Ne znam, kada se sanira Riječka banka ali kad se recimo propusti sanirati neke slavonske banke, pa propadne Županijska, pa propadne Gradska, pa propadne Cibalia, to su neke stvari. A uvijek sam rekao, opet da kažem, ne ulazim u menanđment, to nije moj posao kao političara nego u fokus treba staviti štedišu a štediša Riječke banke ili štediša Gradske banke, ili štediša Županijske banke mora imati isti mora imati isti odnos, isti tretman. To se nažalost nije događalo. I ja doista moram isto i sada ovdje, neću ulaziti, ja ne mogu, nisam Zadranin pa da znam da li jest, tko je vlasnik ili taj očito neki netransparentni moment u cijeloj ovoj priči. Ali ono što doista bih želio pledirati a to je svakako da ne smijemo imati deklarativno stav o se ne razumije./… razvoju a kada dođemo u poziciju onda zapravo se ponašamo ipak kampanalistički, onda nam je mjesto iz kojeg dolazimo najvažnije mjesto, iz regije iz koje dolazimo nam je najvažnija regija. A i zapravo to to onda ne mislimo kako se to doživljava i kako se to reflektira na neke druge prostore koji neprestano zaostaju. A to se, evo kolega Gavran je nešto rekao, kolega Pecek, i ja tu isto već prilično dugo u parlamentu isto govorim zaostajanje ovoga prostora istočne Hrvatske nešto što boli, što je nedopustivo i što također zapravo sve nas bez obzira iz koje smo stranke nijedan projekat, nijedna investicija u Hrvatskoj ne smije imati stranački …/Govornik se ne razumije./… jer nije u pitanju stranački novac nego su u pitanju novci poreznih obveznika Republike Hrvatske. To je abeceda, ali nažalost mi svi volimo rezati, otvarati i to doživljavati kao da smo mi to Hrvatsku darivali. Ne, to je naša obveza. Dobili ste mandat, u tom mandatu mora biti neki plan rada, moraju postojati godine kada se radi ovaj projekat, onaj projekat. Ali otprilike doista taj ravnomjerni razvoj je nešto što je bitno. I ono što u ovakvoj priči uvijek se osjećamo, cestovni lobi je pobijedio željeznički i ovaj lučni. To vidite kako tek sa željeznicama idemo sporo a bojim se da nismo baš na najboljem putu. I ono što bih ja od kolege Crkvenca volio vidjeti jednu studiju koja će me uvjeriti da je ovo a da sam ja u krivu. Ja bih to volio vidjeti. Ili obrnuto, da potvrdite ovo što ja govorim a čini mi se, a da ne govorim da je ovo nedopustivo

da ne idete na ove naplatne kućice i da prolazite slobodno. Ne, nego postoje neki koncesionari, postoje neki koji su kao što malo prije, to smo govorili o onima koji su se, oligarsima, tajkunčićima, tajkunima koji su zapravo sve iskoristili ovu našu tranziciju i doveli je na ovu situaciju koju imamo. Znači, nije problem moga glasa i za Zadar, imam posebne emocije prema tom gradu. U svojim boljim danima Aralica je bio napisao da on vidi zapravo Hrvatsku između Zadra, Osijeka i Zagreba, neki trokut je imao. Ne znam što je time mislio ali bilo mi je to lijepo tih godina devedesetih zvučalo kad je to rekao. Pa čak je rekao, nisam znao što znači ali otprilike locirao je taj neki ako ništa drugo ovu disperzivnu Hrvatsku, Hrvatsku koja. Gledajte, to je ta naša veličina da Hrvatska nije samo Zagreb, Zagreb nije ono što recimo Pariz znači za Francusku jer naša povijest je takva kakva je, moramo je kao takvu prihvatiti. Ali upravo taj razvoj mnogih gradova, postojanje gradskih statuta, a ovoga momenta ni grad Zadar nema ingerencije nad lukom, ni grad Osijek nema ingerencije nad osječkom lukom, niti jedan grad. To su isto stvari koje na neki način vam se upravo teško objasniti građanima. Jer oni vas nisu birali da nemate ingerenciju, nego upravo obrnuto, da možete donositi odluke a vrlo često se odluke donose negdje drugdje. Tako da kažem ovo. Ja bih samo volio da su izbori svaki mjesec onda doista bi i neki …/Govornik se ne razumije./… koji su lošije prošli, a ne ovako sad ćemo podići, za 410 milijuna eura ćemo podići ruku a isto ovdje neću ni analizirati ovo kako imamo dobar odnos sa ovom bankom i ovih njenih četrnaest onda bi doista neki rezultati bili poražavajući. I mislim na kraju, ako ja manipuliram i ako pokušavam biti da se nekome politički svidim ali mislim da ovdje činjenice govore više od svakog mog govora. Hvala.

vaš skandalozan navod kolege Aralice koji tvrdi da je Hrvatska, gospodine dopredsjedniče Hrvatskoga sabora, između Zadra, Istre i Osijeka. Nije slučajno da je on kao …/Govornik se ne razumije se./… zaboravio uopće cijeli Jadran. To je tragedija. ispravak gospodin Šime Prtenjača. Izvolite. **Prtenjača, Šime (HDZ)** Evo kolega Kramariću jedna ja ću reći netočnost, apsolutno time i ispravka. Kaže, kad dođemo na vlast nije nas briga za druge. To nije točno. Da nije točno evo najboljeg primjera kada je hrvatska Vlada kada je bila u sastavu iz HDZ-a i mi lokalno zadarske iz HDZ-a sve dionice najveće hotelske kuće u Zadarskoj županiji Borik u cijelosti dala za sanaciju kombinata u Osijeku. A onda su te dionice završile u Slavonskoj banci a Slavonska banka bankrotirala i te dionice završile u HYPO banci, i danas je HYPO banka vlasnik najvećeg kompleksa hotela u Zadru. Kolega Kramariću, dakle nije točno kad dođete na vlast da ne pomažete druge. Hvala lijepo. Prekidam sjednicu. Nastavak je u 15 sati i na redu je nastavak ove točke, prvi je gospodin Ante Markov u ime kluba HSS-a.